Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdio Narodne skupštine, kvorum za rad u danu za glasanje postoji, ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, te vas molim da ubacite svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom momentu 174 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 178, za - 176, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

uzdržan – jedan, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima.Pošto prelazima na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma tačke od 2. do 4. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4) i 6) Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.Druga tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 179, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Treća tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

181.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno, većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Četvrta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

reda.Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da su sastavni deo Predloga zaključka postali amandmani narodnog poslanika Nemanje Joksimovića na tačke 1, 2. 5.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020. godinu, u

šest.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020. godinu, u celini.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Dozvolite mi dame i gospodo, pošto se danas završava Drugo redovno zasedanje da samo napomenem da je Narodna skupština Republike Srbije i u teškim uslovima pandemije radila sve vreme, da je u ovom novom sazivu održano 11 sednica, devet redovnih i dve posebne, da je bilo 26 radnih dana zasedanja za dva meseca i jednu nedelju,

akata.Želim takođe da kažem da od 50 zakona, samo su tri usvojena po hitnom postupku.

sve ono što smo postavili kao svoj cilj na početku, o čemu smo govorili.Doneli smo Kodeks ponašanja narodnih poslanika. Razmatrali smo izveštaje nezavisnih tela u plenumu. Po prvi put u plenumu smo razmatrali i Izvešaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja i priključivanja EU.Želim svim poslanicima da se zahvalim na veoma predanom radu. Time zaključujemo redovno zasedanje.Naravno, kao što znate, po Ustavu Republike Srbije, po svim zakonima, Zakon o Narodnoj skupštini, itd., našem Poslovniku, prvo redovno zasedanje u sledećoj godini počinje prvog radnog dana u martu mesecu.Kao što znate, i svake godine je to tako i tako će biti i sada, odmah posle novogodišnjih i božićnih praznika mi ćemo nastaviti sa našom praksom, nisam govorio o tome, ali svakog utorka smo imali sednice kolegijuma i dogovarali se sa svim šefovima poslaničkih klubova i sa potpredsednicima o dinamici i planu rada Narodne skupštine.Mi ćemo na sednici Kolegijuma već 5. januara razmatrati dalje naše aktivnosti i videćemo, znate kako se zakazuju vanredne sednice, ali svakako možete očekivati da ćemo nastaviti sa aktivnim radom i odmah posle Nove godine.Jednostavno, želim da kažem da smo najviše što smo mogli doprineli i reformama i uopšte političkoj stabilnosti i političkoj stabilnosti u Srbiji.Shodno tome, na kraju na kraju redovnog zasedanja, kao što znate postoji određena ceremonija i to i samo pokazuje da mi sve što radimo, radimo u interesu Srbije.Molim Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini saslušamo himnu Republike